Luka (HDZ)** Sada bi nastavili sa točkom dnevnog reda. - Prijedlog zakona o doplatku na sljepoću, prvo čitanje, P.Z. br. 63, Predlagatelj: Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Prijedlog akta primili ste poštom. Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu su proveli Odbor za rad i socijalno partnerstvo, Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Predstavnik predlagatelja zastupnica gospođa Vesna Škulić Vesna (SDP)** Poštovani gospodine predsjedniče, državna tajnice sa suradnicom, kolegice i kolege, predstavnici Hrvatskog saveza slijepih koji ste gore na Galeriji. Nakon dugog procesa i lomljenja oko Prijedloga zakona o doplatku na sljepoću konačno ga vidimo i na našim klupama. Iako povijest ovog prijedloga zakona seže pred sam kraj prošlog stoljeća dakle izgleda da vrijeme ponekad ne čini svoje i da kad-tad smo se opet morali suočiti sa problemom. No, ne bih o prošlim vremenima već o onome sada i ovdje a to je da je Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina 13. lipnja 2007. godine uputio u saborsku proceduru Prijedlog zakona o doplatku na sljepoću čime je podržao inicijativu Hrvatskog saveza slijepih i Hrvatske udruge gluho slijepih osoba "Dodir" koja je imala za cilj smanjivanje razlike u visini dodatka za pomoć i njegu slijepe i gluho slijepe osobe koje nastaju zbog njihova određivanja temeljem uzroka nastanka invaliditeta a ne njihova stupnja. Odbor je zaprimio mišljenje Vlade Republike Hrvatske 23. kolovoza 2007. u kojem se predlaže da Sabor ne prihvati ovaj prijedlog zakona s obrazloženjem da je u sadašnjem obuhvatu teško provediv te da je osnovana radna skupina koja bi trebala definirati pojam teške invalidnosti kako bi se sve osobe na koje se taj pojam može primijeniti stavile u ravnopravan položaj. Vlada je u tom mišljenju iznijela ocjenu da se prava osoba s invaliditetom trebaju riješiti sustavno vodeći pritom računa o bilančnim mogućnostima državnog proračuna. Odbor je 17. ožujka 2008. uputio Povjerenstvu Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom dopis kojim se traži informacija o rezultatima rada spomenute skupine koja treba definirati pojam teška invalidnost te o provedbi mjere dva koja sadrži obvezu redefiniranja i objedinjavanja sustava socijalnih usluga i novčanih davanja a čiji indikator provedbe je izrađivanje propisa u skladu sa strategijom reforme socijalnih naknada i obveznom obveznom utvrđivanju nacionalnom strategijom izjednačavanje za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine iz Poglavlja 25 – socijalne skrbi i mirovinskog osiguranja a inače je rok za provedbu bio 2007. godina. Gospodine predsjedniče, molim vas osigurajte mir u sabornici. Hvala gospodine predsjedniče. Molim vas mir u sabornici osigurajte. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. **Škulić, Vesna (SDP)** Samo mir molim vas u sabornici osigurajte. Hvala vam najljepša. U odgovoru povjerenstva zaprimljenom 27. ožujka 2008. naglašava se da će se pristupiti izradi spomenutog propisa nakon završetka reforme socijalnih naknada čija je provedba u tijeku. To bi bila kratka kronologija putovanja ovog zakona u proteklih godinu i pol na relaciji Sabor-Vlada-Sabor. Inače, taj prijedlog je krenuo 1998. u proceduru. Republika Hrvatska kao članica Ujedinjenih naroda i Vijeća Europe te potpisnica svih ključnih konvencija i standarda u području socijalne i ekonomske sigurnosti građana preuzela je obvezu zaštite i promicanje ljudskih prava osoba sa invaliditetom, posebice u području izjednačavanja mogućnosti za osobe sa invaliditetom, kako bi mogli ravnopravno sudjelovati u građanskim, političkim, ekonomskim, društvenim i kulturnim područjima života. Svojim opredjeljenjem za punim ostvarivanjem svih temeljnih i ljudskih prava osoba sa invaliditetom, Republika Hrvatska potvrdila je i potpisivanjem Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom Ujedinjenih naroda u ožujku 2007. koju je potom ratificirala i Hrvatski sabor 1. lipnja 2007. godine. Ustav Republike Hrvatske izravno jamči posebnu skrb države u zaštiti osoba sa invaliditetom i njihovo uključivanje u život a primjerom općih načela utvrđuje pravo na jednakost življenja kroz donošenje posebnih zakona. Potrebu za donošenje zakona o doplatku na sljepoću utvrđuje i Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti sa invaliditetom 2007. do 2015. godine o kojoj se kao jedan od ciljeva reforme sustava socijalne skrbi navodi omogućivanje svim osobama sa invaliditetom jednaki pristup socijalnim potporama, socijalnim uslugama i novčanim davanjima, odnosno osiguravanje svih pretpostavki primjerenog životnog standarda osobama sa invaliditetom. Kao jedna od mjera predviđa se izrada odgovarajućeg zakonskog rješenja u svezi sa definiranjem i objedinjavanjem sustava socijalnih usluga i novčanih davanja u skladu sa strategijom reforme, socijalnih naknada. Također je predviđena izrada stručne i analitičke podloge o mogućnostima unaprjeđenja prava s osnove invalidnosti. Isto tako se sa strategijom reforme socijalnih naknada koji je Vlada Republike Hrvatske usvojila u veljači 2007. godine kao osnovni cilj reforme socijalnih naknada planira ujednačavanje socijalnih naknada kroz racionalizaciju broja prava, usklađivanje uvjeta u visini naknada koje proizlazi iz istih ili sličnih prava u različitim sustavima. Jedna od mjera predviđena ovom strategijom je i objedinjavanje naknade sa osnova invalidnosti s čime bi se između ostaloga ujednačila visina naknade s obzirom na vrstu i stupanj mentalnog ili tjelesnog oštećenja. Prema spomenutoj strategiji, takva naknada dodjeljivala bi se u gotovini kao odvojena vrsta novčane pomoći. Do sada je u više navrata na sjednicama Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina ukazivano na nejednaki položaj slijepih osoba u odnosu na iznos naknada koje se izdvaja za pojedinu slijepu osobu a koja je vezana uz uzrok nastanka sljepoće a ne uz stupanj invaliditeta. Tako se s obzirom na uzrok nastanka sljepoće, iznos doplatka za pomoć i njegu u sustavu socijalne skrbi kreće od 280 kuna do 400 kuna, u sustavu mirovinskog osiguranja iznosi oko 896 kuna a u sustavu zaštite vojnih i civilnih invalida rata do 3320 kuna. U sustavu zaštite hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, za invalide prvog stupnja do 384 kune. 384 kune. U prilogu donošenja ovoga zakona govore iskustva iz susjednih zemalja, gdje je problem doplatka u odnosu na Republiku Hrvatsku vrlo dobro riješen. Npr. u Albaniji 80 eura, u Srbiji, Bosni i Hercegovini 175 eura, Sloveniji 300, Njemačkoj 500 i u Francuskoj 715 eura. Zakonom koji se predlaže predviđa se iznos doplatka na sljepoću od 2161 kunu što ne bi izazvalo veće opterećenje državnog proračuna a realno bi pratio gospodarski razvitak zemlje. Naime, doplatak za pomoć i njegu sa osnove Zakona o socijalnoj skrbi od 280 kuna odnosno 400 kuna koliko sada iznosi u Republici Hrvatskoj nije zasigurno u skladu sa stvarnim mogućnostima zemlje. Najosnovnije potrebe za koje bi se taj doplatak izdvojio je odlazak kod liječnika ili u kupovinu uz neophodnu pratnju, administrativna pomoć i pomoć u korespodenciji, češće korištenje telefonskih usluga zbog nemogućnosti jednostavnog kretanja ili pisanja, češće korištenje taxi usluga, pomoć pasa vodića, pretplata na specijalizirane časopise, pomoć vezana uz odgoj djece, kupovina opreme i usluga nužne za dnevne potrebe slijepih osoba, nabava skupih …/Govornik se

Potrebu za obuhvatom gluho-slijepih osoba u okvirima ovoga zakona dolazi iz povećanih troškova koje gluho-slijepa osoba ima u svakodnevnom životu. Gluho-slijepe osobe su jedna od skupina osoba sa najtežim vrstom invaliditeta. Postoje četiri glavne kategorije oštećenja u koje se svrstavaju gluho-slijepe osobe, nagluhost i slabovidnost, nagluhost i sljepoća, gluhoća i slabovidnost te gluhoća i sljepoća. Primjera radi, gluho-slijepa osoba kod koje je prisutna nagluhost i slabovidnost puno teže se samostalno snalazi u komunikaciji sa drugim osobama jer ne može funkcionirati na način na koji funkcionira slijepa osoba, s obzirom da je oštećenje sluha i i sluh pa informacije koje osoba dobiva su parcijalne. Gluho-slijepe osobe se još uvijek nalaze u vrlo nezavidnom položaju u odnosu na ostvarivanje prava i povlastica na zakonskoj osnovi s obzirom da se gluho-sljepoća tek nedavno počela priznavati kao zaseban invaliditet. Do sada su gluho-slijepe osobe ostvarivale svoje pravo isključivo kao slijepe, odnosno kao gluhe osobe, što nikako ne odgovara potrebama koje gluho-slijepa osoba ima. Međutim, i one gluho-slijepe osobe koje nisu potpuno gluhe ili slijepe također se u svakodnevnom životu susreću sa mnogim poteškoćama i ograničenjima kojima onemogućavaju i otežavaju samostalnost i neovisnost. U nemogućnosti su samostalno se kretati jer im je otežana komunikacija, ne mogu se osloniti niti na jedno osjetilo osim taktilnog, otežana im je komunikacija i pristup informacijama jer se također uslijed dvostrukog oštećenja ne mogu u potpunosti osloniti niti na jedno. Što se tiče specifikacije troškova, potrebno je napomenuti da se gluho-slijepe osobe u svakodnevnom životu susreću sa mnogim preprekama koje pred njih postavlja istovremeno oštećenje vida i sluha. Prepreke su vezane uz samostalno kretanje i orijentaciju, samostalnu komunikaciju i pristup informacijama. Za razliku od samo slijepih odnosno samo gluhih osoba gluho-slijepa osoba se nije u mogućnosti osloniti na korištenja drugog osjetila jer su oba oštećena. Potrebe gluho-slijepih osoba uglavnom su prevoditelj za gluho-slijepe osobe kao podrška u komunikaciji i mobilitetu u svakodnevnom životu, obrazovnim prevoditeljem tijekom školovanja, korištenjem alternativnih oblika komunikacije, npr. piktogrami, predmeti i značenja, specifičnim vibrotaktilnim pomagalima koja nisu osigurana pravilnikom o ortopedskim i drugim pomagalima itd.. Također jedna od bitnih razloga potreba za uključivanjem u ovaj zakon je i činjenica da velika većina gluhoslijepih osoba je niskog socioekonomskog statusa u kojima vrlo teško zadovoljavaju čak i svoje najosnovnije životne potrebe. Naknade koje gluhoslijepe osobe ostvaruju unutar mirovinskog ili socijalnog osiguranja su izrazito niske i kreću se u rasponu od 280 do 1000 kuna što teško može zadovoljiti kako egzistencijalne potrebe tako i gore navedene specifične potrebe koje pojedine gluhoslijepe osobe imaju u svakodnevnom životu. Predloženim zakonom uvodi se novi institut doplatka na sljepoću kako bi se nadoknadili dodatni troškovi kojima su u svakodnevnom životu izložene slijepe i gluhoslijepe osobe a koje proizlaze iz prirode njihova invaliditeta. To znači da se svim, da se ovim doplatkom na pokrivaju standardni troškovi života već specifični troškovi koji su prethodno detaljno obrazloženi. Također se definiraju razlozi za uskratu navedenog prava i njegovo ostvarivanje u odnosu na ostvarivanje drugih prava s osnove Zakona o socijalnoj skrbi. Pravo na doplatak za pomoć i njegu i pravo na osobnu invalidninu. Donošenjem zakona kojim se regulira institut doplatka na sljepoću spriječilo bi se stvaranje velikih razlika unutar jedne kategorije osoba s teškom invalidnošću, slijepih i gluhoslijepih osoba s osnova uzroka nastanka invalidnosti pa bi se tako utjecalo na jačanje socijalne kohezije i solidarnosti svih članova društva. Predloženi iznos doplatka za slijepe i gluhoslijepe osobe na razini je sličnih naknada koje se primjenjuju u drugim zemljama. Njime bi se uklonilo kršenje ljudskih prava slijepih i gluhoslijepih osoba koje se događa određivanjem dodatka za pomoć i njegu prema uzroku nastanka invaliditeta a ne prema njihovu stupnju. Ukupno se godišnje po svim zakonima za pomoć i njegu slijepim osobama izdvaja 55 milijuna Prema odredbama predloženog zakona mjesečni iznos doplatka na sljepoću iznosio bi 2 tisuću 161 kunu. Prema raspoloživim podacima u Hrvatskoj ima 5 tisuća 806 slijepih osoba koje bi mogle biti obuhvaćene ovim zakonom. Od ovog broja treba međutim odbiti broj slijepih osoba iz Domovinskog rata njih 75 i slijepih osoba sa statusom civilnog ili vojnog invalida Drugog svjetskog rata, njih 181 osoba. Dakle ukupno 256 osoba budući da su ove osobe kvalitetno riješene kroz institut doplatka za pomoć i njegu u posebnim zakonima. Istovremeno primjenom ovog zakona bi se smanjila proračunska potreba za doplatak za pomoć i njegu koja se isplaćuje preko Zakona o socijalnoj skrbi i Zakona o mirovinskom osiguranju i to u mjesečnom iznosu od 3 milijuna 752 tisuće 848 kuna odnosno godišnje od 45 milijuna 34 tisuće 176 kuna. Iz navedenih podataka proistječe da bi godišnje u proračunu Republike Hrvatske kategoriju slijepih osoba trebalo osigurati dodatni iznos u visini od 98 milijuna 888 tisuća 424 kune. Prema međunarodnim pokazateljima na 100 tisuća osoba ima oko 5 do 18 gluhoslijepih osoba svih dobi. Udruga gluhoslijepih osoba Dodir do sada je evidentirala ukupno 144 osobe sa statusom gluhosljepoće dok su evidentirane 64 osobe kod kojih je moguće progresivno dvostruko oštećenje vida i sluha u skorije vrijeme što ukupno čini 208 gluhoslijepih osoba. Broj od 5 tisuća 550 slijepih osoba treba uvećati za 144 gluhoslijepe osobe. Ako se uzme u obzir predloženi iznos doplatka od dvije tisuće 161 kunu mjesečno dodatni troškovi koji bi opteretili ovaj zakon tada bi se kada bi se u njega uklkjučile i gluhoslijepe osobe iznosi 311 tisuća 184 kuna mjesečno što bi godišnje iznosilo dodatnih 208 kuna proračunskih sredstava. Poštovane kolegice i kolege prihvaćajući činjenice da i drugi imaju problema no prihvatite i neke specifičnosti slijepih. Između 80 i 85% informacija prima se putem oka. Po svim anketama slijepe osobe su na dnu poželjnosti prijema na radno mjesto. Pomagala koja koriste slijepe osobe najskuplja su pomagala od svih koje koriste osobe s invaliditetom. I na kraju možete li zamisliti život bez boja? Razmišljate li o reduciranom pojmovnom sustavu u kojem mnoge stvari imaju imena ali ih slijepa osoba nikada nije vidjela niti dodirnula. Uostalom zatvorite oči i zamislite činjenicu da ih više nikada nećete otvoriti pa usporedite to sa milostinjskih 38 EUR-a koji vas očekuju. Poštovane kolegice i kolege na vama je red. Da li smo stvarno društvo koje gleda a ne vidi ili po našoj narodnoj slijepi pored zdravih očiju. Hvala vam. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala lijepa gospođi Vesni Škulić. Da li, oprostite, saborsku raspravu na galeriji prate predstavnici Hrvatskog saveza slijepih i slabovidnih osoba pa ih pozdravimo.

Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani članovi Hrvatske udruge slijepih, poštovane dame i gospodo saborske zastupnice i zastupnici. Ja ne bih se u svom izlaganju više osvrnula na mišljenje koje imate ovdje na klupama, mišljenje Vlade koja smatra da ne bi trebalo prihvatiti ovaj Zakon o doplatku na sljepoću. Ja bih htjela samo objasniti još neke detalje koji možda nisu ovdje u mišljenju iznesena, a to je da upravo Vlada Republike Hrvatske već duže vrijeme radi na uspostavljanju teške invalidnosti budući da nijedna vlada do sada, niti jedan dokument u Republici Hrvatskoj u ovih 18 godina koliko postojimo nema zapravo definiranu tešku invalidnost odnosno nema zapravo niti kvalificiranu kategoriju što to zapravo znači teška invalidnost i koliko ljudi praktički je obuhvaćeno teškom invalidnošću da bismo došli do doplatka na težu invalidnost. Prvi puta se Vlada s time uhvatila u koštac kad je radila strategiju reforme socijalnih naknada gdje smo ustanovili točno da sve osobe koje su s invaliditetom u Republici Hrvatskoj se vještače na 5 mjesta i da upravo ono što, sve, sve što smo kasnije prihvatili a i sada nedavno Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom UN-a zapravo pogoduje tome da su osobe s invaliditetom u različitom položaju prema različitim vještačenjima koje smo naslijedili do sada. Prema tome, i u ovom trenutku i osobe, slijepe osobe dakle imaju različite što ste i čuli u prethodnom izlaganju, imaju različit doplatak na sljepoću ovisno o tome gdje su vještačeni i kada su vještačeni. Da ne bismo učinili ponovnu pogrešku i stvorili situaciju koja je trenutačno, da i unutar jednog invaliditeta imate različite zapravo a da nemate u cijeloj Republici Hrvatskoj za osobe s invaliditetom utvrđeno što je to zapravo teška invalidnost. Jer je činjenica da se kod nas vještači još uvijek na temelju samo međunarodne klasifikacije bolesti, a ne i na međunarodnoj klasifikaciji funkcioniranja invaliditeta i zdravlja što bi zapravo trebalo učiniti. I zbog toga u ovom trenutku rade dvije radne skupine, jedna u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva i jedna u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi koja je na temelju Strategije reforme socijalnih naknada koju je Vlada donijela za 2007. i 2008. završava upravo ove dvije vrlo važne kategorije koje su nama zapravo pravi orijentir kada ćemo u Zakonu o socijalnoj skrbi koji bi trebao biti njegov nacrt, prvi nacrt do kraja 2008. godine dakle na raspravu radne skupine. Dakle, te dvije stvari moramo riješiti da bismo uopće došli do zapravo cjelokupnog rješavanja i onog što kaže Vlada sustavnog rješavanja osoba s invaliditetom. U ovom trenutku smatramo kao što su i većina zemalja da ne idu sa pojedinačnim zakonima, nego dapače. Zemlje koje su imale pojedinačne zakone one su ih spojile u jedan krovni zakon upravo zbog toga da bi imali na jednom mjestu zapravo riješene sve osobe sa invaliditetom. Da ne bismo učinili i taj korak da kasnije ispravljamo greške koje su već susjedne zemlje koje su nam i tako savjetovale u razgovorima između Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi jedne i druge zemlje. Na primjer, nedavno smo imali dva dana razgovor sa ministarstvom, istim ministarstvom Republike Austrije koji su nam također savjetovali i rekli da smo na dobrom putu i da ne napravimo pogrešku koju su napravili oni. Dakle, oni su išli na krovni zakon, jer su shvatili da zapravo pojedinačni zakoni praktički čine veću segregaciju između osoba s invaliditetom nego li je to jedan krovni zakon koji rješava sve osobe s invaliditetom. Kako smo mi i potpisnici Konvencije o pravima osoba s invaliditetom UN-a i ratificirali i potpisali tu konvenciju smatramo da od tog trenutka ne možemo raditi zapravo pogreške koje bi učinili ovime budući da nemamo riješenu težu invalidnost i budući da nemamo zapravo riješeno je vještačenje koje bi nam to osiguralo. A budući da su i jedna i druga radna skupina pred kraj, budući da imamo Strategiju reforme socijalnih naknada koja nam je dala taj zadatak mislimo da ćemo mi ove godine to završiti i pred nama će se naći u slijedećoj godini sigurno zakon koji će to riješiti sveobuhvatno, ne samo za slijepe osobe, nego za sve osobe s invaliditetom. Zahvaljujem gospođi državnoj tajnici. Imamo ispravak netočnoga navoda, gospodin zastupnik Marin Jurjević. Izvolite. **Jurjević, Marin (SDP)** Hvala. Pa nije točno da bi nedostatak krovnog zakona trebao spriječiti da se riješi pitanje dodatke na sljepoću, jer i zdrav razum nam govori da je slijepa osoba itekako spada u teški invaliditet. Dakle, čekanje tog zakona, ja ne znam dokle će se otegnuti. Vi govorite godinu dana, a ja ne znam. Može i dvije, može i pet godina. Šta bi se reklo pitaj Boga, ali je činjenica da u Austriji, Češkoj, Francuskoj, Italiji, Rusiji, Španjolskoj, Švedskoj, Norveškoj, Švicarskoj, BiH, Crnoj Gori, Srbiji itd. itd. je to riješeno. Mi u ime dakle projekcije da ćemo donijeti krovni zakon jednog dana ne rješavamo ono što bi mogli riješiti danas. Pa ako donesemo krovni zakon onda vi uklopite ovaj zakon u njega, a ne da sada ne rješavamo tu situaciju u ime projektirane budućnosti koja tko zna hoće li doći kako je krenulo. Hvala lijepa. Drugi je ispravak netočnoga navoda i uvažena zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. tim više što još 2004. godine predstavnici Vlade, odnosno još ranije 2003. uoči izbora to su izrijekom obećali ja vjerujem i drugim udrugama, a evo i konkretno Udruzi slijepih u Zadru. Pa nije moguće da evo vi do dana današnjega taj krovni zakon niste napravili. Na kraju krajeva četvrti kvartal je evo sada. Mišljenje ste dali još u proljeće i tu stvar samo otežete, iznalazite stalno razloge i opravdanja umjesto da nađete rješenja. A konačno rješenje najbolje je da usvojite, odnosno da prihvatite donošenje ovakvog, odnosno odnosno da odustanete od ovog mišljenja i da se složite sa ovom hvale vrijednom inicijativom što Vlada nije učinila evo to čini ovaj odbor. **Mimica, Nastavit ćemo sa izvjestiteljima odbora ako žele uzeti riječ. Uvaženi zastupnik doktor Andrija Hebrang u ime Odbora za zravstvo i socijalnu skrb. Hvala gospodine potpredsjedniče, štovana gospođo državna tajnice. Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb na svojoj 9. sjednici raspravio je Prijedlog zakona o doplatku na sljepoću koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavio Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina aktom od 29. travnja ove godine. Članovi odbora raspolagali su s pisanim mišljenjem Vlade Republike Hrvatske na ovaj prijedlog zakona, a uvodno obrazloženje podnijela je predstavnica predlagatelja. U raspravi je sudjelovao i Vojin Perić koji je predsjednik Hrvatskog saveza slijepih osoba. Neprijeporno je istakli su članovi odbora da je visina naknade za tuđu pomoć i njegu premala, da nije dostatna za podmirenje posebnih potreba koje imaju slijepe osobe. Međutim, odredbe Prijedloga zakona koji uređuje visinu doplatka na sljepoću slijepe i gluho slijepe osobe stavljaju u povlašteni položaj u odnosu na osobe s drugim vrstama tih oštećenja. Razlozi za uvođenje posebne naknade kako je predloženo ovim prijedlogom, a koja bi ublažila teškoće s kojima se ove osobe susreću u svakodnevnom životu prisutne su ovisno o stupnju i težini oštećenja i kod drugih osoba s teškim invaliditetom. Obveza je Republike Hrvatske upozorili su članovi odbora kao potpisnice Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i fakultativnog protokola koji je potpisan uz tu konvenciju osiguranje svih ljudskih prava i temeljnih sloboda svim osobama s invaliditetom bez diskriminacije na osnovi invalidnosti. Stoga je nužno i u što kraćem mogućem roku cjelovito i sustavno riješiti prava osoba s invaliditetom. Pri tome će biti potrebno utvrditi koje su osobe s najtežim stupnjevima invaliditeta, koliko je takvim osoba, budući da su u primjeni različiti pristupi procjeni o težini invalidnosti pa su i podaci o broju osoba s najtežim 100%-tnim invaliditetom samo okvirna procjena, a ne stvarni broj osoba s najtežim invaliditetom. Dodajem da se sada invaliditet ovaj najteži utvrđuje na 5 različitih tijela vještačenja čiji kriteriji nisu ujednačeni te da se invaliditet utvrđuje po klasifikaciji po dijagnozama, a po međunarodnoj klasifikaciji funkcioniranja invaliditeta i zdravlja se ne utvrđuje, a potrebno je to uskladiti. U pripremi ujednačavanja ovih kriterija kao i načina vještačenja stupnja invaliditeta pozdravljamo odluku Vlade da se ona ubrza. Niz je mjera koje se poduzimaju radi poboljšanja položaja osoba s invaliditetom. Usvojena je Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom stvaranjem sveobuhvatnog pravnog okvira osigurati će najveću razinu zaštite osoba s invaliditetom. Strategija reforma socijalnih naknada koja je u tijeku ima za cilj između ostalog kvalitetniji pristup socijalnim naknadama i njihovo međusobno ujednačavanje. Konačno i odredbe novog Zakona o socijalnoj skrbi koji bi trebao biti usvojen do kraja tekuće godine izjednačiti će uvjete za sve kategorije osoba s invaliditetom. Članovi odbora stoga podupiru sva nastojanja Vlade Republike Hrvatske koja imaju za cilj napredak i daljnje snaženje zaštite prava osoba s invaliditetom. Sve predviđene mjere, kako ih je Vlada Republike Hrvatske navela u dostavljenom mišljenju nužno je provesti što cjelovitije i u što kraćem mogućem roku, istakli su članovi odbora. Nakon opširne rasprave odbor je zaključio da se ne prihvati Prijedlog zakona o doplatku na sljepoću u tekstu kako je predložio predlagatelj. Hvala lijepo. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala lijepa. Evo, otvaram raspravu o prijedlogu ovoga zakona. Krenuti ćemo po klubovima. Prva rasprava petnaest minutna za klub HDZ-a i uvažena zastupnica gospođa Ljubica Lukačić. kolegice predstavnice predlagatelja. Evo, na početku bih htjela i ja osobno pozdraviti predstavnike Hrvatskog saveza slijepih i slabovidnih osoba. Na početku ovog svog izlaganja želim odmah istaknuti da klub Hrvatske demokratske zajednice neće podržati donošenje Zakona o doplatku na sljepoću. Naime, Republike Hrvatska potpisala je i ratificirala Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom i fakultativni protokol uz konvenciju i na taj način se obvezala na promicanje, zaštitu, ispunjavanje punog i ravnopravnog uživanja svih ljudskih prava i temeljnih sloboda, svih osoba s invaliditetom kao i promicanje poštivanja njihovog dostojanstva bez diskriminacije na osnovu invaliditeta. Članak 5. konvencije u stavku 2. izričito određuje da će države potpisnice zabraniti bilo kakvu diskriminaciju na osnovi invaliditeta i osigurati osobama s invaliditetom jednaku i učinkovitu zaštitu od diskriminacije. Kolegice i kolege, same osobe s invaliditetom ne podržavaju baš preveliki broj propisa koji reguliraju njihovu problematiku jer u tome se teško snalaze i državne institucije, a kamo li ne osobe s invaliditetom te bi donošenje predloženog zakona u kojem se doplatkom rješavaju samo 2 kategorije osoba s invaliditetom dovelo do toga da za kratko vrijeme raspravljamo i o drugim zakonima koje bi zasigurno predložile i ostale kategorije osoba s invaliditetom. Nakon takvih rasprava imali bi na primjer, zakon o doplatku na paraplegiju i tetraplegiju, zakon o doplatku na distrofiju i druga mišićna oboljenja, gluhoću, dječju i cerebralnu paralizu itd., itd. Predlagatelj navodi da je još 1999. godine iniciralo donošenje ovog zakona, ali zaključkom iz 2001. godine Hrvatski sabor nije prihvatio donošenje zakona i upravo iz sličnih ili istih razloga kao i mi danas. Uvažavajući potrebu izjednačavanja uvjeta za sve kategorije osoba s invaliditetom, tadašnja Vlada do kraja svog mandata nije ponudila odgovarajuće rješenje ovog problema. Ja vjerujem da je tada Vlada željela riješiti ovaj problem, međutim ovaj problem je teško riješiti i Vlada je vjerojatno imala tu namjeru, ali on nije niti malo jednostavan, treba mu pristupiti vrlo ozbiljno i stvoriti temelje za njegovo rješavanje. Predlagatelj također navodi da potrebu za donošenjem Zakona o doplatku na sljepoću utvrđuje i Nacionalna strategija za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2007. do 2015. godine. Nacionalna strategija govori o izjednačavanju mogućnosti za sve osobe s invaliditetom i u svim segmentima njihovog života. Nacionalnom strategijom predviđena je i reforma sustava socijalne skrbi koju je ova Vlada pokrenula i kojom će se omogućiti svim osobama s invaliditetom jednak pristup socijalnim potporama. Dakle, svim osobama s invaliditetom, a ne samo nekim kategorijama jer nije prihvatljiv pristup kako je potrebno riješiti bar neke kategorije osoba s invaliditetom jer bismo tada svjesno činili diskriminaciju, a vjerujem kolegice i kolege da nitko od nas u ovom Visokom domu to ne želi. Znajući da su naknade osoba s invaliditetom nedostatne Vlada je donijela Strategiju reforme socijalnih naknada i tom strategijom doći će do ujednačavanje socijalnih naknada kroz racionalizaciju broja prava, usklađivanje uvjeta i visine naknada koje proizlaze iz istih ili sličnih u različitim sustavima. Jedna od mjera predviđena strategijom je i objedinjavanje nekoliko naknada sustava invaliditeta čime bi se ujednačila naknada s obzirom na vrstu i stupanj tjelesnog oštećenja ili mentalnog oštećenja. Sukladno tome u tijeku su i pripreme za utvrđivanje jedinstvenog tijela vještačenja koje nam je zasigurno potrebno, koji će utvrđivati invaliditet, njegov stupanj i postotak. Samo sustavnim rješenjem problematiku osoba s invaliditetom možemo očekivati Stoga bi doplatak na tešku invalidnost bio rješenje za sve kategorije osoba sa invaliditetom. Evo kao što smo čuli i od državne tajnice, uskoro ćemo ovdje raspravljati i o novom Zakonu o socijalnoj skrbi koji bi trebao i vjerujemo da hoće, izjednačiti uvjete za sve kategorije osoba s invaliditetom. Poštovane kolegice i kolege, klub Hrvatske demokratske zajednice nije protiv priznavanja prava slijepim, slabovidnim, gluhoslijepim, osobama s tetraplegijom, paraplegijom ili bilo koje druge kategorije osoba s invaliditetom, ali je protiv diskriminacije među kategorijama osoba s invaliditetom, a donošenje predloženog zakona upravo bi to značilo. Upravo bi značilo diskriminaciju i stavio bi u povlašteni položaj slijepe i gluhoslijepe osobe u odnosu na osobe s drugim vrstama invaliditeta. Klub Hrvatske demokratske zajednice nije mišljenja da slijepim i gluhoslijepim osobama nije potreban veći doplatak, ali on je potreban i svim drugim osobama s invaliditetom. Stoga kao što sam na početku već napomenula, klub Hrvatske demokratske zajednice neće podržati donošenje ovog zakona. Hvala. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala lijepa. Za ispravak netočnoga navoda imamo prijavu uvažene zastupnice Vesne Škulić. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolegice Lukačić kada govorimo o diskriminaciji na žalost ona već postoji među skupinama osoba s invaliditetom. Dakle nije samo, ne bi samo bile obuhvaćene onda dvije kategorije kada govorimo o slijepima i gluhoslijepim osobama obzirom da se već po posebnim zakonima i uvećanim

i roditelji i njegovatelji djece s najtežim stupnjem oštećenja. Dakle mislim da ovo ne bi produbilo diskriminaciju nego bi jednostavno pomoglo da se konačno krene, da se zakotrljaju kola i obuhvate svi. Hvala lijepa. Sljedeći na redu je Klub zastupnika HNS-a i u ime kluba govorit će uvaženi zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovana gospođo državna tajnice, poštovana gospodo predstavnici Hrvatskog saveza slijepih i slabovidnih osoba. Kad se ovakav prijedlog zakona nađe na dnevnom redu pred ovim Domom to je prilika da se zapitamo čemu služi država u kojoj živimo. Koja je uopće funkcija, koja je funkcija temeljna svake države? Po definiciji funkcija države je da zaštiti građane. Osobito je važno zaštititi one koji su deprivirani iz različitih razloga, kojima su šanse već u startu smanjene ne njihovom krivicom. Ako država nije u stanju ispuniti tu svoju osnovnu zadaću, onda se postavlja pitanje čemu uopće služi. Hrvatska narodna stranka se otvoreno zalaže za izjednačavanje prava i mogućnosti osoba s invaliditetom, ali ne samo u smislu kompenzacije hendikepa u odnosu na osobe koje nemaju invaliditet nego jednako tako na smanjenju razlika, umanjenju barijera koje su propisi, koje je država postavila među njima samima. Zamislite osam potpuno slijepih osoba. Ja ću im dati imena. Potpuno su slijepe osobe, ni jedna od njih ne vidi. Ali način na koji su stekle sljepoću je različit. Bojan je slijep od rođenja. Marija je oslijepila uslijed težih mehaničkih ozljeda. One mogu nastati na različite načine, u prometnoj nesreći, nesretnim slučajem, u terorističkom aktu, na bilo koji način. Ivan je oslijepio uslijed progresije dijabetesa. Josipa je slijepa zbog nesreće na radu. Petar je slijep jer je kao pripadnik Oružanih snaga u 2. svjetskom ratu ostao bez oba oka. Jadran je bio civil u 2. svjetskom ratu i u bombardiranju je također ostao bez očiju, bez vida. Lucija je u Domovinskom ratu kao civil uslijed ratnih djelovanja ostala bez vida. Vedrana, Vedrana je bila dragovoljka i uslijed ratnih djelovanja također je ostala bez vida. Osam ljudi koji ne vide. Naš sustav ih prepoznaje prema okolnostima u kojima su izgubili vid. Osam ljudi koji imaju istu tegobu, istu sudbinu, potpuno se razliku u pravima. Pogledajte u ovom obrazloženju zakona tih pet kategorija u kojima se ostvaruju prava na naknade pa ćete vidjeti da je razlika između najniže i najviše ni manje ni više nego 14 puta. Činjenica je da takve razlike imamo i prepoznaje ih, nameće ih sustav i kod drugih oblika invaliditeta. To je točno. Ali zapravo to govori da je čitav sustav diskriminacijski i danas govoriti da ovakav prijedlog zakona diskriminira osobe s invaliditetom oprostite na izrazu, zvuči licemjerno, jer već su diskriminirane i teško je diskriminaciju suzbijati tim argumentom. Već se godinama govori da će se to riješiti jednim cjelovitim zakonskim rješenjem i sigurno bi bilo najbolje da je to tako, ali već deset godina slijepe i slabovidne osobe čekaju ovaj zakon, čekaju rješenje koje će biti ili u posebnome ili u krovnom zakonu, i to nisu dobile. Ovo je treća vlada, pardon četvrta, koja izbjegava u tom smislu ubaciti u petu brzinu. Svaka od njih pojedinačno je kriva za tu situaciju. Nijedna nije zaslužila da ju se ekskulpira. Ali, ovaj zakon je na dnevnom redu već šest mjeseci. Nije li i to na jedan način ponižavajuće za osobe potpuno slijepe i gluhoslijepe koje stoje iza ove inicijative i koju je prepoznao Odbor za ljudska prava. Hoće li doista nama pasti kruna s glave kad donesemo taj krovni zakon da on akceptira ovo rješenje? I da onda konačno smanji te diskriminacijske propise koji već jesu na snazi. 5 i pol tisuća ljudi sada sluša, jer ne može vidjeti, što ćemo mi reći, kako ćemo se postaviti, kako će se Vlada postaviti prema njima. 5 i pol tisuća ljudi je jedan grad. Ovdje se radi o nešto malo više od 100 milijuna kuna. Možemo reći, to je velik novac. Naravno da jest, kad nemate ni kunu onda vam je i pola kune puno. Ali, naša misija u Afganistanu košta godišnje 200 milijuna kuna. 200 milijuna kuna. Ne kažemo da nije potrebna, nego postavljamo pitanje prioriteta. Hrvatska je proračunom za ovu godinu predvidjela 80 milijuna kuna za obave po sudskim postupcima u tijeku, 100 milijuna kuna za računalne usluge u poreznoj upravi, gotovo 400 milijuna kuna za subvencioniranje brodogradnje. U redu. Ali pitanje je prioriteta. Slijepima je, iskreno govoreći, kao i drugim osobama s invaliditetom, puna kapa toga da su uvijek na listi prioriteta pri dnu. I to moramo razumjeti mi koji ne dijelimo tu vrstu tegobe s njima. Na nama je da to razumijemo. Tolerancija je obveza većine. To da naš sustav prepoznaje okolnosti nastanka invalidnosti, a ne stupanj ne može nikako biti pravedno, ne može biti nešto s čim se ponosimo. Vjerojatno ne postoji nijedna zemlja na svijetu gdje je situacija idealna, ali siguran sam da postoji čitav niz zemalja koje su to drugačije i bolje riješile, koje osobama s invaliditetom pristupaju sa više digniteta. 14 puta je veća naknada kod najviše plaćene kategorije u odnosu na najnižu. Tko može od nas reći da njegove potrebe jesu 14 puta veće od nečijih drugih, kad govorimo o kvalitetnom životu. Paradoks je da predlagatelj zakona koristi iste argumente koje i Vlada koristi kako bi to odbacila. To svjedoči da sustav nije dobar. I to svi znamo i imamo veliku odgovornost. Klub Hrvatske narodne stranke smatra da ovaj prijedlog zakona nije idealan. On stvarno ima i nekoliko manjkavosti. Činjenica je da u tom prijedlogu je pitanje oko rokova, procedura u vezi povjerenstava i slično, nešto što bi trebalo doraditi. Ali čini nam se da je upravo Vlada mogla napraviti taj iskorak da prijedlozima amandmana na ovaj zakon njega poboljša. I da tih nekoliko mjeseci koliko je pred nama do donošenja krovnog zakona, ako uzmemo Vladu za riječ, vidimo kako taj sustav funkcionira recimo na jednom segmentu populacije s invaliditetom i da vidimo da li je to to. I da imamo već tada rješenje koje možemo onda ugraditi u krovni zakon i reći da, probali smo, imamo pozitivne efekte i sada je red da tu situaciju primjenimo na sve osobe s invaliditetom, a osobito na osobe s teškim invaliditetom. U tome smislu, ne gajimo iluzije da će ovaj zakon biti usvojen, jer ako je Vlada ga odbila, ako ga je klub vladajuće stranke odbio, njemu nema budućnosti. Ali, naši kolege moraju biti svjesni kakvu su odgovornost preuzeli. Ovdje su se obvezali da će u 2009. godini krovni zakoni biti usvojen. Držimo vas za riječ. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Imamo tri ispravka netočnoga navoda. Najprije poštovana zastupnica Ljubica Lukačić. Izvolite. **Lukačić, Ljubica (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa evo ispravila bih samo jedan od nekoliko netočnih navoda koje je kolega naveo. Rekao je da sustav nije dobar, da je sustav diskriminacijski. Pa za ime Boga, gospodo, točno kad su u pitanju osobe s invaliditetom konačno nakon potpisa Konvencije o pravima osoba s invaliditetom možemo reći da se o osobama s invaliditetom govori u Hrvatskoj na jedan drugi način. Konačno se svim osobama s invaliditetom priznaju jednaka prava i jednake mogućnosti i iz tog sustava neće biti ni slijepi ni gluhoslijepi izostavljeni, sasvim sigurno. Hvala lijepa. Sljedeći ispravak za gospodina zastupnika Andriju Hebranga. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo. Pa evo kolega je iznio čitav niz netočnih navoda očito ne poznavajući materiju pa ću ja ispraviti samo jedan ključan koji ukazuje kako je sa netočnim navođenjem zapravo htio skrenuti temu sa biti. Dakle, rekao je, citiram: "U ovom trenutku 5500 ljudi sluša jer ne može vidjeti." To nije točno. Po jednoj klasifikaciji u Hrvatskoj bi se ovim koristilo 5500 osoba. U prijedlogu koji je pred nama koristilo bi se 5800, a a po službenoj klasifikaciji MKB ili Međunarodnoj klasifikaciji bolesti 6356. Dakle, 856 više ne vidi nego što je kolega naveo i zato treba najprije srediti stanje, a onda donositi odluke. Hvala. Hvala lijepa. I posljednji, treći ispravak je prijavio uvaženi zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite. **Lesar, Dragutin (Nezavisni)** Kolega Gorane, rekli ste da je činjenica što je ovaj prijedlog zakona čekao raspravu šest mjeseci dokaz nespremnosti Vlade da riješi problem. Nažalost, to nije dokaz nespremnosti Vlade, nego je to dokaz toga da je oko 6 tisuća slijepih ljudi predvođenih svojim savezom, diskriminaciju u materijalnim pravima invalida koje počiva po nastanku, a ne posljedicama, uočilo, vidjelo prije nas koji se hvalimo da tobože vidimo na jednoj i drugoj stani Markovog trga. To je dokaz samo toga, ničeg drugog. Hvala vam lijepa. I u ime predlagatelja javila se uvažena zastupnica Vesna Škulić. **Škulić, Vesna (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa čisto zbog informiranja javnosti, da se ne bi stekao pogrešan dojam, da se ovdje radi samo isključivo o slijepim osobama i gluhoslijepim osobama. Obzirom da malo tko od vas zna kronologiju događaja, a to je da je negdje 2004. godine Hrvatski savez slijepih predložio svim krovnim organizacijama osoba sa invaliditetom da se konačno napravi lista teških oštećenja, odnosno lista najtežih osoba s invaliditetom. Međutim, Vlada se prepucavala, dakle i nekako stavila kao tampon zona između Hrvatskog saveza slijepih i ostali krovnih organizacija osoba s invaliditetom. ostale organizacije osoba s invaliditetom su rekle da ne mogu doći do tablice, da nema tablice za izračunavanje, izmišljale razno razne načine, na neki način da zaštite Vladu iz samo njim poznatih razloga. civilno društvo nije dalo potporu dakle drugih organizacija osoba s invaliditetom Hrvatskom savezu slijepih i oni su krenuli sa svojim Zakonom o doplatku na najtežu invalidnost. I isto su predložili da oni kada bi se uspjelo dogovoriti prije samog nacrta ovog zakona, da bi oni čak i odgodili donošenje, odnosno raspravu o ovom zakonu, ali da se konačno kaže datum kada će se krenuti u reforme i kada će se konačno napraviti lista osoba s najtežim stupnjem oštećenja. Dakle, ovo nije nešto što se moralo sada, odmah i ovdje, bez obzira što se čekalo 10 godina. kako o reformi socijalne skrbi, ja kao zastupnica slušam već petu godinu za redom, a ta reforma nikako da stigne. Možete zamisliti one koji žive od minimuma, minimuma, koji su nezaposleni, kakva su njihova očekivanja i kakav je njihov život, odnosno koja im je kvaliteta života, odnosno da se uopće može govoriti o kvaliteti života. Također, ja mislim ponavljam riječi kolege Beusa o, da je licemjerno ovdje govoriti o diskriminaciji, stvarno je licemjerno. Jest, mi smo ratificirali konvenciju, pa što. Dakle, mi smo ratificirali konvenciju i to nas sada štiti da mi nemamo diskriminaciju. Na žalost, imamo je. Imamo je kolegice Lukačić i ti i ja i ove kolege gore na galeriji. Imamo jer nemamo ne možemo doći za ovu govornicu ovdje u Saboru. Dakle, tu počinje diskriminacija, da ne kažem o drugim oblicima diskriminacije, ova je minorna u odnosu na one svakodnevne koje proživljavaju osobe s invaliditetom. Također bih htjela govoriti da se ovdje govorilo o povlaštenom položaju. Ma tko govori uopće u povlaštenom položaju. Kakav je to povlašteni položaj ako zadovoljavate svoje potrebe, dakle koje ne možete pokriti sa redovnim primanjima, sa minimuma, minimuma. Kolegica Lukačić i ja imamo sreću što smo saborske zastupnice, gospođa pravobraniteljica također, pa naše naše plaće mogu pokriti određene troškove naših ortopedskih pomagala. Ali zamislite ljude koji žive od osobnih invalidnina od tisuću i 200 kuna. O kojem mi povlaštenim položajima govorimo? to sam imala potrebu reći zbog percepcije javnosti da se ne shvati da se isključuju druge osobe sa invaliditetom sa najtežim stupnjem oštećenja. Također, govori se o nacionalnoj strategiji i da će sada Vlada donijeti. Vlada je bila obavezna krenuti u reforme, odnosno u izjednačavanje prava sa nacionalnom strategijom od 2003. do 2006. Kolege drage ništa nije napravljeno osim radne grupe koja ne znam dali je uopće održala i jedan sastanak? da to znači da mi sa ovim odugovlačenjima podržavamo diskriminaciju. Još jednom napominjem, naš potpis i ratifikacija konvencije, ako mi ništa ne činimo, ako mi govorimo o nekoj sretnoj budućnosti, a ne radimo u sretnoj sadašnjosti ili u ovakvoj sadašnjosti kakva je, onda nama ratifikacija apsolutno ništa ne znači, nego samo jedno izvješće koje ćemo prihvatiti ili ne prihvatiti. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala lijepa. Sada ćemo završiti prijepodnevni dio današnjega zasjedanja, a nastavit ćemo u 15,00 sati sa izlaganjem u ime kluba SDP-a. Hvala lijepa. Hvala